в периода от 25 до 28 ноември 2019 г. включително. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 25 октомври 2019 г. с входящ номер 903-09-77 и е предоставено на Комисията

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за допускане в залата на старши комисар Асен Игнатов – заместник-директор на Главна директор на дирекция „Правнонормативна дейност“ в Министерството на вътрешните работи, Биляна Стайкова – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правнонормативна дейност“, и Ирена Дамянова – началник-отдел „Нормотворческа дейност

На заседанието присъстваха – от Министерството на вътрешните работи: Младен Маринов – министър, Милко Бернер – заместник-министър, Росица Грудева – директор на дирекция „Правнонормативна дейност“, Петър Тошков – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“, Биляна Стайкова – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“, и Христо Христов – председател на работещите по трудов договор в МВР към КНСБ. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Младен Маринов. В изложението си той отбеляза, че основна цел на Законопроекта е извършване на реформи, целящи подобряване ефективността в дейността на МВР, прецизиране на текстове

С Проекта се предлага подобряване на организацията на структурите в МВР, които осъществяват дейности, свързани с предотвратяване и пресичане на терористични действия, освобождаване на заложници, задържане или обезвреждане на особено опасни престъпници, неутрализиране на взривни вещества и устройства, опазване на обществения ред, осъществяване охрана на специални товари. В тази връзка е предвидено създаването на нова Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, която да бъде юридическо лице. В състава ѝ следва да се включат досегашните Специализиран отряд за борба с тероризма и дирекция „Жандармерия“. С това ще се постигне по-добро управление на ресурсите и материално обезпечаване при спазване на принципите на йерархичност и субординация. Отчетено е, че криминалистичните доказателства са от съществена значимост в борбата с престъпността. Предвидени са разпоредби, свързани с осъществяването на експертно-криминалистичната дейност, внедряване на нови методики, основани на модерни научни методи и подходи, повишаване качеството на експертизите и анализите, извършвани от Научноизследователския институт по криминалистика. Предвижда се служебните правоотношения на част от служителите, осъществяващи експертно-криминалистичната дейност, да бъдат уредени със Закона за Министерството на вътрешните работи, а не със Закона за държавния служител. Това е и предложението за служителите от Института по психология. Предвидени са изисквания за специализирана техника, съоръжения и лични предпазни средства, използвани от органите за пожарна безопасност и защита на населението, и е създадено изрично правно основание за издаване на подзаконов акт, който да предвиди специфични стандарти за използването на техника и средства. Регламентира се и Центърът за професионално обучение към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, като по този начин ще се изпълнят изискванията по Закона за професионалното образование и обучение и ще се създаде възможност за получаване на необходимите акредитации. Предвидено е и правоотношенията със служителите от дирекция „Инспекторат“ да бъдат уредени със Закона за държавния служител, което съответства на упражняваната от тях дейност. Друга цел на Законопроекта е недопускане назначаването на лица на държавна служба при установена зависимост или злоупотреба с наркотични вещества и аналози, както и при отказ да бъдат изследвани. Предвидена е и разпоредба за временно отстраняване на служител, който се яви на работа в състояние, за което може да се предположи, че е след употреба на наркотично вещество. е предвидено да бъдат включени сериозни и представителни синдикални организации с възможност да гарантират изпълнението на консенсусните решения и устойчивост на договореностите. изменението на Закона за Министерството на вътрешните работи ще се създаде правна уредба за издаване на заместващи документи в случаите на налагане или потвърждаване на мярка за процесуална принуда – забрана за напускане пределите на страната. Със Законопроекта са прецизирани и норми в други закони. Предвижда се изменение в Закона за защита при бедствия, с което ще се постигне създаването на ефективна система за документиране на въздействието на бедствията и по-добро проследяване на Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай, както и на Националната стратегия за намаляване риска от бедствия 2018 – 2030, приета с Решение № 505 на Министерския съвет от 2018 г. Измененията в Закона за устройство на територията ще създадат необходимите предпоставки за реализиране на административнонаказателна отговорност за извършени нарушения. на Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи и промените в други закони не води до необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства. От името на работещите по трудов договор служители в МВР към КНСБ отношение взе Христо Христов, който постави на вниманието някои проблеми, свързани с безплатната храна, невъзможността служителите по трудов договор да заместват отсъстващ държавен служител и други. В обсъждането взеха отношение народните представители Иван Иванов, Красимир Янков, Маноил Манев и Красимир Ципов. Повдигнати бяха въпроси, свързани с целесъобразността и ефективността от създаването на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, с тълкуване на употребения израз „зависимост и злоупотреба на наркотични вещества“ и други. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 12 гласа „за“, без „против“ и 4 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме

На заседанието присъстваха: Младен Маринов – министър на вътрешните работи, Михаил Златанов – началник на политическия кабинет, Росица Грудева – директор на дирекция „Правнонормативна дейност“, и други експерти от Министерството на вътрешните работи. Законопроектът беше представен от министър Младен Маринов. Със Законопроекта се предлагат реформи, чрез които ще се подобри ефективността в дейността на Министерството на вътрешните работи. Във връзка с променените дейности и структури е предложено служебните правоотношения на част от служителите в Националния институт по криминалистика (предишен Научноизследователски институт по криминалистика), Института по психология и Центъра за професионално обучение в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ да бъдат уредени по реда и условията на Закона за Министерството на вътрешните работи, вместо както е досега – по реда на Закона за държавния служител.

Такива промени ще бъдат извършени и по отношение правоотношенията на служителите в новосъздадената Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, правоприемник на Специализирания отряд за борба с тероризма и дирекция „Жандармерия“.

Също така неизползваните отпуски по Закона за държавния служител се запазват. Видно от предложенията правата на служителите по съществувалите служебни правоотношения по реда на Министерството на вътрешните работи са гарантирани. Създадени са гаранции и за заварените служебни и трудови правоотношения по Закона за Министерството на вътрешните работи, като служителите в Националния институт по криминалистика и Института по психология, чиито правоотношения не се преобразуват в служебни правоотношения по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи,

Със Законопроекта детайлно е уредено преобразуването на служебните правоотношения на държавните служители в дирекция „Инспекторат“ на Министерството на вътрешните работи в служебни правоотношения по Закона за държавния служител. Предвидено е да се определя индивидуално възнаграждение, не по ниско от определеното към датата на влизане в сила на разглеждания законопроект, да не се подава заявление за назначаване на държавна служба, да не се провеждат конкурс и задължително обучение, преназначаването да е без срок за изпитване, съответно да се признава изтеклият до назначаването срок за изпитване, да се зачита служебният стаж при един и същ орган на назначаване и за работа в същата администрация по смисъла на Закона за държавния служител, да се запазят неизползваните отпуски и правото на обезщетение при прекратяване на служебните правоотношения и други. На държавните служители от МВР, чийто статут се урежда по Закона за държавния служител, се предостави право на безплатна медицинска помощ в Медицинския институт на МВР и право на ползване на почивните бази на МВР при идентични условия с другите служители на МВР. В мотивите към Законопроекта вносителите са записали, че е налице необходимост от създаване на условия за пропорционалност и баланс на участниците в социалния диалог. тази връзка в Съвета за социално партньорство в Министерството на вътрешните работи ще бъдат включени сериозни и представителни синдикални организации с възможности да гарантират изпълнение на постигнати с консенсус решения и устойчивост на договореностите, предвид което следва да бъдат предвидени законови изисквания към синдикалните организации, за да участват в този Съвет. Към Законопроекта е приложена частична предварителна оценка на въздействието на Законопроекта. Приложена е справка от Министерството на от Закона за нормативните актове относно съответствието на Законопроекта с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и с практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Според справката предложеният законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите

на Законопроекта. В проведената дискусия взеха участие народните представители Надя Клисурска, Георги Гьоков, Светлана Ангелова, Калин Поповски и Хасан Адемов. Народните представители акцентираха основно върху запазване правата и придобивките на работещите в системата на Министерството. Бяха зададени въпроси, свързани с финансовите ресурси, които ще бъдат необходими за провеждането на тази реформа, с гаранциите, които законовите текстове дават за спазване на правата на работещите в системата и възможността им за сдружаване и участието им в социалния диалог и партньорство. отговор министър Младенов изрази убеждението си, че макар и работейки по три вида правоотношения, служителите в структурите на Министерството ще запазят професионализма и експертността си. Най-важното според него е това, че ще се преобразуват правоотношения, а няма да се прекратяват, както и това, че запазването на правата на служителите са гарантирани. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати 13 „за“, без „против“ и 6 „въздържал се“ Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

Третото становище е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте, господин Веселинов. Уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги,

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 902-01-48, внесен от Министерския съвет на 18 септември 2019 г. В заседанието на Комисията взеха участие господин Младен Маринов – министър на вътрешните работи, и представители на Министерството. От името на вносителя Законопроектът бе представен от министър Маринов, който постави акцент в частта на промените, направени с Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта в Закона за защита при бедствия и в Закона за устройство на територията. В Закона за защита при бедствия няма нормативно регламентиран ред за събиране, съхраняване и споделяне на данни за щетите и загубите от бедствия. Наличните данни за щети и загуби са разпръснати, ограничени и трудно могат да бъдат сравнявани, тъй като се се използват различни критерии, като например брой на жертвите, размер на щетите, брой на събитията, случващи се в даден период, и други. Липсата на систематизирани данни за загуби от бедствия не дава възможност да се оценява въздействието от бедствията върху живота и здравето на гражданите, както и върху управлението на държавата. Същевременно поради тази липса на данни не е възможно да се оцени и резултатът от направените инвестиции за намаляване на риска от бедствия. Това обосновава необходимостта от изменение в Закона за защита при бедствия. Налице са проблеми в контролната дейност и налагане на санкции по Закона за устройство на територията (ЗУТ) спрямо строители за спазване на изискванията по отношение на установяване и наказване на нарушение изпълнение на строеж в несъответствие с правила и норми за пожарна безопасност. Приложимата санкционна норма по досега действащите разпоредби на ЗУТ от органите за пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи държавен противопожарен контрол, по отношение на строителя се отнася само до строители – физически лица. От практическа страна хипотезата на извършване на строеж от строител – физическо лице, е рядка, особено при по-големи и сложни строежи, поради което се налага да се направи допълнение в Закона, с което да се регламентира и налагането на имуществена санкция на строители – юридически лица и еднолични търговци. Необходимо е и прецизиране на разпоредбата на чл. 239, ал. 2 от ЗУТ с оглед на преодоляване на противоречия в практиката по прилагането, свързани със сроковете за образуване на административнонаказателни производства преди издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа. По време на дискусията бяха поставени въпроси от страна на членове на Комисията, на които отговориха представителите на Министерството на вътрешните работи. Въз основа на обсъжданията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 12 „за“, без „против“

В мотивите е записано, че изготвянето на настоящия проект е продиктувано от желанието за извършване на реформи. За съжаление, и в този законопроект реформа не виждаме. В този законопроект виждаме опит за решаване на натрупали се през годините проблеми в Министерството на вътрешните работи на парче. Само да припомня на колегите – министърът най-добре знае, освен тези, които са в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, че само преди година, когато имаше сериозни протести по отношение на заплащане и други социални придобивки, които служителите искаха, бяха поставили едно основно изискване: работи, а не решаване на проблема на парче, не решаване на отделни казуси, които след себе си е твърде вероятно да доведат повече проблеми, отколкото решаване на други такива.

В същото време обаче не виждаме точни и ясни разчети какво ще се случи там – дали ще се намали администрацията, дали ще се увеличи тази администрация, какви разходи са необходими, какво произтича от целия този процес. Това може да е полезно, но може да се окаже, че не е полезно. ние сами по себе си не останахме вътрешно убедени, че това ще доведе до необходимия резултат. Със сигурност са направени някакви разчети, но в крайна сметка нашето виждане – и ще продължаваме да отстояваме тази теза, това е една от причините, поради която се въздържаме от този законопроект, е, че ни трябва изцяло нова концепция и изцяло на вътрешните работи, и то съобразено с тенденциите, които трябва да се следват: с исканията, които имат служителите на Министерството, с тези, които осъществяват реално дейността на терен, с тези, които извършват и огледите, тези, които извършват и патрулно-постовата дейност и така Не считаме, че този законопроект решава тези проблеми. Не считаме, че се стига до някакъв краен резултат. Не ни е ясно защо и по каква причина в този законопроект

което навежда на мисълта, че едни синдикални организации биха могли да бъдат облагодетелствани за сметка на други. Това е въпросът: какво ще произлезе от това, дали действително ще бъдат засегнати синдикални права

и няма да се впускам да повтарям неговите тези и да ги доразвивам. Бих искал да обърна обаче внимание на други неща, на които, като че ли не се е обърнало достатъчно внимание от практическа гледна точка и последиците, които биха могли да бъдат предизвикани. Бих казал, че е стъпка в правилна посока да се предложи законодателен текст, който да пази физическата неприкосновеност на полицая, или: „който наруши физическата неприкосновеност на полицейски орган или орган на „Пожарна безопасност и защита на населението“ чрез употреба на физическа сила или предмет“… и така нататък, се наказва с глоба от 2 хил. За съжаление обаче, тази стъпка в правилната посока се извършва на бос крак. Не се обръща внимание на последиците, които ще възникнат, а именно: всеки един от тези, които са наказани със съответния акт, ще тръгне да обжалва. това ще доведе до задължение на полицейския орган да докаже как е извършено спрямо него някакво насилие. Това, от друга страна, ще води всеки един полицай, който е бил докоснат, а не органът, който е съставил акта, да присъства поне на две съдебни заседания и ще отсъства от работа. Мисля, че това е недомислено, още повече, че в средствата за масова информация – най-много информация спрямо насилие, упражнено върху полицай и полицейски органи, обикновено това става по време на някакви масови прояви, които се охраняват от тези органи, доказването Също така искам да обърна внимание и на премахването на принципа на случайното разпределение на досъдебните производства, тъй като прокурорите ще имат право да изземват делата от съответния разследващ полицай и да възлагат досъдебното производство на друг разследващ полицай. Считам, че това също е погрешно виждане на Министерството на вътрешните работи, още повече, че това ще снижи качеството на работата и ще доведе до натоварване на определени разследващи полицаи за сметка на други техни колеги. Мисля, че добрите и съвестните разследващи полицаи и към настоящия момент са достатъчно натоварени и едно допълнително натоварване от страна на прокуратурата само ще снижи качеството на тяхната работа и ще има едно неравномерно разпределение на работата в МВР, което ще води до демотивация спрямо тези хора. Не се обръща внимание в настоящия законопроект и върху това, което се говори от доста време, а именно териториалната разпределеност на Министерството на вътрешните работи. Трябва да обърнем внимание на доклада на Световната банка, която предлага едно радикално преформатиране на ведомството. Едно от предложенията на Световната банка е четворно свиване на областните дирекции на МВР. Този анализ, между другото, се подкрепи и от анализа на Българската академия на науките, който беше възложен от колегата Валентин Радев, когато беше министър. Или казано с други думи: настоящите предложения за промени няма да породят някакви последици, които ще бъдат благоприятни за обществото, напротив ще има последици, които ще бъдат неблагоприятни за самото ведомство. Поради това ние ще се въздържим от подкрепа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Байчев. Имаме ли реплики? Не. Заповядайте, господин Веселинов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Групата на „Обединени патриоти“ ще подкрепи настоящия законопроект. Той действително създава един допълнителен респект по отношение на служителите на органите на реда, който ние отдавна искаме да бъде създаден. От друга страна, води до едно вътрешно преструктуриране с МВР, с оглед по-адекватното функциониране. Вземам думата обаче да се изкажа не само заради тази подкрепа – заради още един проблем, който ние смятаме, че трябва да намери решението си в настоящия законопроект и който ние ще разработим между първо и второ четене и ще го предложим на Вашето внимание, тъй като един от проблемите, за който сме говорили и договорили на практика с Политическа партия ГЕРБ преди създаване на настоящото управление беше възстановяването на доброволните отряди, тоест отряди от доброволци, които да подпомагат опазването на обществения ред, разбира се, в синхрон и под ръководството на органите на МВР. Настоящият законопроект започва с текстове за доброволците, но само за тези, които и до момента съществуват, уредени са със закон, става дума за свързани с овладяването на бедствия и на пожари. Смятаме, че тази материя трябва да бъде доразработена. Имаме нужда от регламентация на доброволните отряди, които да дадат правомощия на избрани, разбира се, граждани със съответния образователен ценз, с чисто съдебно минало, които преминавайки съответното обучение в МВР, да имат правомощията по патрулна и охранителна дейност, които да противодействат на битовата престъпност, най-вече в малките населени места, места, и да създават респект и да налагат Закона там, където има дефицит от представители на МВР. Така че в това отношение ние ще разработим нашите предложения и ще ги предложим между първо и второ четене. Надяваме се на подкрепа, защото това в края на краищата е част от общите приоритети, които са ни събрали в управлението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Реплики? Не виждам. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Манев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз се обръщам с един апел към Вас: хайде да погледнем реално към духа на този закон, на първо четене сме все пак и да видим, че всъщност изразът на цялостния облик на Законопроекта е реализация на визията на ръководството в подобряване на структурната работа и на оперативната работа, и оперативното ръководство на службите в МВР – голямата му част. Хайде да си направим един точен анализ на това, което четем като законови предложения и да видим, че там вътре всъщност се изразява желанието на ръководството на Министерството, структурите на Министерството да работят по-добре – да се да се повиши или да се направи по-добър подборът на кадри на вход, да се завиши, да се направи реален контролът към качествата на работещите в структурите служители и да се намерят варианти, мерки и пътища – административни и служебни, които да дават възможност на ръководството на Министерството да осъществява своята политика в кадровата и оперативната работа. Това всъщност е изразът на този закон като дух. Като текстове и промени в Закона ние ще имаме възможност да го дебатираме подробно на второ четене. Няма никакъв проблем всеки от Вас, който има желание, да прояви своето знание, умение, можене по темата, да го дебатираме, да го приемем или да го отхвърлим в залата, в комисиите. Нямаме в този законопроект празни думи, това е много важно за един законопроект, особено когато говорим за Законопроект, свързан с Министерството на вътрешните работи. В него има реални стъпки, реални цели и реални, предвидими резултати, които ще настъпят след неговото приемане. Чух колегите да говорят тук за засягане на права на професионалните организации в МВР. Няма такова нещо! Всеки, който е запознат с темата, знае какво е всъщност представителност и защо се цели да има представителност в една професионална организация в Министерството. Не може двама човека да имат професионална представителност в Министерството и да участват в съветите – така мисля аз. Оттук насетне аз искам само да поздравя Министерството, че най-накрая взе решение по един текст, много полезен, според мен, и това е контролът за употреба на наркотични вещества още на входа, още при кандидатстване

и точни решения да може още там да бъде спрян достъпът. Да, това е правилна стъпка според мен, колеги. Ако някой не е съгласен да има такъв контрол, това е друга тема. Така че аз се обръщам отново с един апел към Вас, както започнах, така и ще завърша: вижте духа на предлаганите промени. Вижте точно какво се цели с тях и го подкрепете Законопроекта, работата по текстовете в комисиите смятам, че имаме и достатъчно време, имаме и достатъчно експертиза и в лявата, и в дясната част на залата, за да можем да извадим оттук всичко максимално добро за работата на Министерството на вътрешните работи. Министерството, което всъщност

Уважаема госпожо Председател, може ли да включите времето? Без карта е може би господин Янков, затова отчетете времето. КРАСИМИР ЯНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Едва ли има нужда от задълбочен коментар за трансформациите в Министерството на вътрешните работи, защото това не е система от промени, а това са перманентни промени, сега. Честите структурни промени водят до системна дезорганизация. Видима е липсата на подхождаща концепция за същинското функционално предназначение на отделните звена в системата и разграничаването на изпълняваните от тях задачи. Все повече се занижава ролята на полицията, а с това и цялостната превантивна дейност по борбата с битовата престъпност, личната сигурност на гражданите и опазването на обществения ред. Вместо полицията да е близо до хората като гарант за сигурност и ред, ние виждаме все по-нарастващата роля на звена, чието предназначение по същество са акционни действия. Нарастващият капацитет на жандармерията не е обоснован само като част от мерките за гарантиране на националната сигурност с функцията да охранява национални и стратегически обекти и при нужда да е част от отбранителната мощ на страната, а ѝ се добавят и чисто полицейски функции. Заедно с борбата с терора върнатите отново в структурния състав на МВР специалисти от Националния институт по криминалистика и Института по психология доказват, че и слабо съвместими звена могат да са под единно ръководство, ако са част от визията на ГЕРБ за Вече 10 години ни се демонстрира точно това. Затова и се налагат тези чести промени, защото не подпомагат нормалното функциониране на системата. Странно е и това, че дори министър, произхождащ кариерно от тази система, също както и предишните – Цветан Цветанов, Валентин Радев, професор Вучков, Румяна Бъчварова, предприема мерки за все по-пълното обезличаване на полицията.

Не виждам. Други изказвания, колеги? Господин Ципов, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи внесения Законопроект за промени в Закона за Министерството на вътрешните работи. Този законопроект бе подготвян повече от една година и стъпва на един сериозен анализ, от една страна, свързан с изпълнението на Програмата за управление на правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“, а от друга страна, на анализ и на криминогенната обстановка в страната и на необходимостите от прецизиране на конкретни основни положения, залегнали в действащия Закон за Министерството на вътрешните работи. Искам да обърна внимание на няколко важни неща. Преждеговорившите поставиха въпроса: какво поражда необходимостта от тези структурни промени и защо те се правят към днешна дата? Нека да обърнем внимание, че ние сме последователни в изпълнението на поетите ангажименти, залегнали в Програмата за управление на коалиционното правителство, където съвсем ясно и недвусмислено беше поет ангажиментът за противодействие на така наречената конвенционална престъпност. Първите стъпки бяха направени до настоящия момент с увеличаване на полицейското присъствие в малките населени места. Назначиха се повече от 2500 полицаи. Това беше основният ангажимент. Анализът впоследствие показа, че трябва да се засили мобилността на тези звена, които противодействат на така наречената битова престъпност именно в посока и за превенция, и за охрана на обществения ред. Какво по-логично от това е да бъде преструктурирано звено като Дирекция „Жандармерия“ към Главна дирекция „Национална полиция“ и на нея да ѝ се придадат правомощия, освен за охрана на обществения ред, и охрана на стратегически обекти?! Едно такова правомощие е свързано с противодействие на конвенционалната престъпност. Друго такова правомощие е свързано с подпомагане органите на полицията при осъществяване на контролните им функции по Закона за движението по пътищата извън населените места. След като през последните две години, слава богу, постигаме, според мен, достатъчно сериозни успехи в това да бъдат намалени и пътнотранспортните произшествия, и пострадалите от тях, защо да не включим и тази структура, за да бъдат постигнати още по-добри резултати?! Защо да не се поздравим през 2021 г. със занижения на броя пътнотранспортни произшествия и броя пострадали с повече от 20%?! По отношение на въпросите, които бяха повдигнати и в заседанието на Вътрешната комисия, за звеното за противодействие на тероризма. Уважаеми народни представители, това е нормална европейска практика. Тези звена се намират или в националната полиция на държавите – членки на Европейския съюз, или в Жандармерията. Разбира се, че трябва да мислим в такава посока – звеното на подчинение на главния секретар на Министерството на вътрешните работи да бъде ангажирано и в други специализирани полицейски операции, например за залавяне на особено опасни престъпници. На следващо място, нека да обърна внимание, че основна част от Законопроекта беше разработен в сътрудничество и със синдикалните организации на Министерството на вътрешните работи, с които се проведоха може би повече от 10 срещи важни въпроси, свързани с преминаването на службата, с дисциплинарната практика, с възможностите служителите от състава на Полицията и Пожарната да могат да работят по проекти, свързани с европейските фондове, и да получават допълнителни възнаграждения. Към настоящия момент такава възможност имаше само в един много ограничен брой случаи. В заключение, за да не отнемам повече от времето Ви, искам да обърна внимание на една промяна от Преходните и заключителните разпоредби, свързана с въвеждането на един нов образец документ за самоличност, а именно временна карта за самоличност. Смятаме, че с въвеждането на този документ ще успеем да постигнем известно ограничаване на случаите за отклоняване от правосъдие. На какво станахме свидетели през последните 15 години?! Много осъдени лица в момента не излежават наказание „лишаване от свобода“. Това предложение ще даде възможност на органите на полицията да упражняват контрол върху тези лица преди да бъде произнесена присъдата на последна инстанция. Тази карта за самоличност дава абсолютно всичките права, каквито има всеки един български граждани. Тъй като по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс на това лице е било определена мярка за процесуална принуда „забрана за напускане пределите на страната“, в тези случаи след решение на съда редовната лична карта ще бъде отнемана за времетраенето на тази мярка за процесуална принуда и лицето ще получи абсолютно същия валиден документ, наречен „временна карта за самоличност“. Анализът ни показа, че бихме могли по този начин да успеем и да ограничим случаите на отклоняване от правосъдие. Отново да повторя призива към пленарната зала в заключение: нека да подкрепим този законопроект – полезен е, готови сме да обсъждаме всяко разумно предложение. По отношение на това, което беше казано от преждеговорившите, че отдавна се говори за нов Закон за Министерството на вътрешните работи. Да Ви припомня, че сега действащият закон бе приет, обнародван и влезе в сила преди пет години. Мисля, че е време да осъзнаем необходимостта да оставим определени разпоредби, без значение по кое време са били приети, да действат и да видим по какъв начин може да ги прецизираме в полза и на обществото, и на служителите, а не всяко едно ново управление да мисли за изцяло ново законодателство. Ето, виждате, че сегашното управление се съобрази и не промени приетия приетия по време на правителството Орешарски изцяло нов закон. Даже не искам и да коментирам каква беше тогава необходимостта от приемането на този нов закон.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ципов,

приложени към така направените предложения за промяна. Във всички Ваши предложения за промени в Закона за МВР

Разбирам Вашето желание отново да моделирате Министерството на вътрешните работи по случайното Ви хрумване. Само че, когато говорите за повишаване на ефективност на звената в МВР, нееднократно сме Ви обръщали внимание за работата на районните инспектори. И ако тези промени бяха свързани с повишаване точно на ефективността на работата на районните инспектори, а не с изземване на функции, намаляване на възможностите на Националната полиция там, където са звената, свързани с превенцията – пресичането на престъпност, дублирането на дейност, създаването на възможност за ударен юмрук в лицето на ръководството на Министерството на вътрешните работи чрез нова главна дирекция, защото твърдя, че дори и при това преструктуриране Жандармерията ще остане звено, в което се прилага пряка сила, въпреки вменените нови функции, то няма да има възможността, тъй като ще дублира дейността на Националната полиция. Така направихте с

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Ципов, уважаеми колеги! Нашето твърдение, че трябва изцяло нов Закон за Министерството на вътрешните работи не е приумица на тази парламентарната група, моя лична приумица или на някой друг от нашата парламентарна група. Това са исканията на служителите на Министерството на вътрешните работи. Може да погледнете, ако искате медии, ако искате Вие да си прегледате Вашите записки като заместник-министър, защото те са идвали лично, персонално при Вас да заявят това нещо.

Не виждам нищо, което е в полза на служителите на Министерството. И аз лично не мога да се убедя, че това преструктуриране на Жандармерията в главна дирекция ще допринесе за по-добри условия на труд на работещите например в Жандармерията или в Главна дирекция „Национална полиция“ и това ще се отрази на спокойствието на гражданите. Защото говорихме, и в Комисия е говорено, че Жандармерията трябва да има малко по-широки функции, тоест да охранява населените места, където има засилено криминогенно проявление на някои групи граждани. Дали това ще се осъществи, не мога да кажа. Вие говорихте – синдикатите. Да, но едни синдикати идваха тук. Не отричам правото и на други да защитават интересите на тези, които членуват. Нали разбирате? Затова за нас е, меко казано, невъзприемлив този закон. Ние ще се въздържим, няма да сме против. Ще се въздържим, ще направим своите предложения между първо и второ четене, но няма да отстъпим от това свое искане, което е искане на служителите на Министерството на вътрешните работи, да има нов закон.

Моля Ви, обяснете на колегите за краткото време, което имате в дупликата, че всъщност това, което иска господин Иванов, е едно, а това, което иска господин Янков, е друго. Това, което се случва, е всъщност необходимото да се случи, да се получи влизането на една структура на МВР в нормалната ѝ функция. Това Вие ще го обясните, затова Ви моля Вие да го направите. Последно, преди да си седна, искам да Ви успокоя. Скоро нов Закон за МВР няма да има, защото скоро нови управляващи няма как да има. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Янков, говорите за хаос хаос имаше в едни други времена. Нека все пак да Ви припомня, че Жандармерията, като основна структура на Министерството на вътрешните работи, е съществувала винаги. По никакъв начин обаче не може да говорим за обезкървяване на Главната дирекция „Национална полиция“, нито на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи с това, че се придават определени функции на тази нова структура.

Нека да напомня, че и реформата със сегашния нов Закон за Министерството на вътрешните работи предвиждаше именно необходимостта от създаване на структура за този приоритет противодействие на конвенционалната престъпност и противодействие на тероризма. Това е в момента променената среда за сигурност, това са необходимостите. Господин Иванов, нов Закон за Министерството на вътрешните работи има отпреди пет години. Същите тези синдикални служители на Министерството на вътрешните работи – членове на синдикати в Министерството, акламираха приемането на този нов закон. Искам да Ви уверя, че промените, сериозните промени в него са само две: от 2015 г. и от 2017 г., но тези промени по никакъв начин не са променили главите главите и текстовете по отношение на статута на служителите, техните права, нито една привилегия, нито едно допълнително възнаграждение не е било променено, променено, а през последните години това правителство постигна сериозни успехи именно по отношение на увеличението на основните и допълнителните възнаграждения на всички служители на Министерството на вътрешните работи. Ще дам следния пример – само за последните две години минималната заплата на новоназначен служител полицай и пожарникар от 1 януари следващата година ще нарасне в сравнение с 1 януари 2017 г. с повече от 25%, 25%, за което положихме максимални усилия да убедим и правителството, и министъра на финансите, и това е факт, защото Министерството и служителите дават своя дан, за да бъде повишена събираемостта на приходите в държавата. Заповядайте, господин Стойнев.

Министърът много добре знае, че когато има извънредна и спешна ситуация дали има ден, час или кой час от денонощието сме, няма абсолютно никакво значение. Няма също така никакво значение и това, когато един родител води детето си в спешно отделение, за да му се помогне, независимо дали има ден и час, а той не трябва да си записва и час, защото за един родител е ключово детето му да бъде прегледано. Детската болница спира спешния си прием и ние от опозицията сме изключително притеснени и искахме най-колегиално министърът да дойде и да отговори на тези въпроси. Желанието ни беше от всички политически сили да му зададем този въпрос. Оказа се, уважаеми дами и господа, уважаеми зрители, български граждани, че за политиците от ГЕРБ е важно да е ясен денят и часът за този спешен случай – още повече, когато става въпрос за деца, за деца, които трябва да бъдат прегледани, не трябва да бъдат разкарвани и трябва да им се даде спешна помощ. Вие, де факто пазите министъра да дойде тук и да отговори не само на въпросите на опозицията, но и на управляващите. Считаме този подход за недопустим, считаме го за изцяло неконструктивен, още повече, госпожо Председател, че съобразихме, че министърът идва днес тук, но да отговаря на едни други въпроси. Вие де факто с този отказ може би чисто административно сте права, но тези хора, които ги е страх и които са притеснени

Само да Ви кажа, господин Стойнев, очаквах, че ще направите предложение за гласуване тази точка да влезе в дневния ред – такъв е Правилникът. Понеже нямате написан час и дата кога да влезе и очаквах Вие… Аз Ви изслушах, сега искам и Вие да ме изслушате. И очаквах, че Вие ще излезете днес и ще кажете, че искате да гласуваме, за да влезе тази точка в дневния ред. Ще подложа Вашето предложение, ако направите такова, на гласуване в залата.

Да, Вие направихте предложение за изслушване, но формално не сте посочили час и дата за изслушването. (Реплики и провиквания.) Сутринта очаквахме да направите предложение за включване на тази точка в дневния ред.

…три години функциониране на това Народно събрание да не познават Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. (Реплики от Министерството на здравеопазването чакаше Вие да се сетите да го изслушвате, за да създаде ред и организация за приемане на децата. Това се случи единственото, което е факт, е, че е затворило Интензивното отделение на Педиатричната болница и децата се приемат в останалите звена, където може да се окаже помощ при спешни ситуации и необходимост от реанимация – това са Пирогов, Александровска болница и Трета градска болница. Редът е създаден и не бива да се безпокоите излишно, а изслушването се провежда по начин, по който е указано в Правилника, и Вие все пак като народни представители, които сте отговорни за спазването на реда и законността, трябва да спазвате процедурите.

Днес Вие по един нагъл начин си измисляте, че, видите ли, трябвало да има ден и час. Обяснете го на тези родители, когато ходят в спешното отделение, че не са си записали ден и час и че те не могат да дойдат в детската болница, а трябвало да отидат в Трета градска, в Пирогов.

за изслушване по чл. 113 с право на парламентарните групи да задават по два въпроса. Единствено Вие имате право като народен представител в деня да подложите на гласуване тази точка от народните представители и да убедите мнозинството. По-важното, което е – не само да я подложите, а да го приемете, тъй като случаят е важен, случаят е спешен, случаят няма нужда от дата, час и минута и няма нужда да се крием зад административните прегради на Правилник, на правила и така нататък. Българските граждани са неспокойни, българските граждани се притесняват и това е трибуната за българските граждани, от която те трябва да чуят от човека,

административен пропуск, че не е посочено? Няма как, няма как парламентарната група да посочи дата и час, защото това е право на председателя, прочетете Правилника! Четири мандата стоите на тези банки и не научихте кой кога може да предлага! Молбата ми, госпожо Председател, е към Вас вече, не към ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Подложете на гласуване, апелирайте народните представители от всички парламентарни групи да подкрепят това предложение и когато дойде министърът на здравеопазването да проведем процедурата по чл. 113, да успокоим българските граждани, да успокоим народните представители и да продължим

е – преди парламентарния контрол.

Уважаеми колеги, срам и позор! Срам и позор! С това мога да обобщя гласуването и дискусията до момента. Не Ви ли е срам?!

окажете някакво въздействие върху тези хора и нека да подкрепят предложението да дойде министърът. Наистина проявете се като авторитет в това Народно събрание

Колеги, процедура по прегласуване, която току-що господин Свиленски направи, за включване на точка в дневния ред за изслушване на министър Ананиев.

Продължаваме с разискванията по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Други изказвания, колеги?

Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 902-01-48, внесен от Министерския съвет на 18 септември 2019 г. Гласували

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, на основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение – срокът между първо и второ гласуване на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи да бъде удължен с три седмици. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Нунев. Подлагам на гласуване процедурата, която току-що направи господин Нунев.

Моля, преди да започна да чета Доклада, на основание чл. 49,

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, № 954-01-79, внесен от група народни представители на 12 ноември 2019 г. На редовно заседание, проведено на 21 ноември 2019 г., Комисията по отбрана към Четиридесет и четвъртото народно събрание разгледа на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, № 954-01-79, внесен от група народни представители на 12 ноември 2019 г., разпределен с Разпореждане № 950-01-265/13.11.2019 г. на председателя на Народното събрание. В заседанието участваха: господин Атанасов Запрянов – заместник-министър на отбраната, госпожа Елена Маркова – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“ към Министерството на отбраната, и бригаден генерал Митко Григоров – директор на дирекция „Логистика“ към Министерството на отбраната. Председателят на Комисията по отбрана запозна членовете на Комисията с разпореждането на председателя на Народното събрание относно разпределянето на Законопроекта между постоянните комисии. Разглежданият закон за изменение и допълнение беше представен от името на вносителите от народния представител Валентин Радев. Господин Радев направи кратко резюме на предлаганите изменения и допълнения. Той посочи, че с предлагания проект на закон се цели усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща дейностите по издаването на някои разрешения за унищожаването и транспортирането на територията на Република България на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини. Заместник-министър Запрянов запозна членовете на Комисията по отбрана със становище, с което Министерството на отбраната подкрепя предложените изменения и допълнения. Той посочи, че унищожаването на касетъчните боеприпаси е в съответствие с Конвенцията по касетъчните боеприпаси, която е ратифицирана със закон, приет от Четиридесет и първото народно събрание на 10 февруари 2011 г. Към настоящия момент е в ход проект за унищожаване на касетъчните боеприпаси на Българската армия чрез финансиране от американска страна и избор на изпълнител чрез Агенцията за поддръжка на НАТО (NSPA). Предлаганият законопроект ще позволи реализацията на цитирания проект. В последвалото обсъждане народният представител Кольо Милев заяви, че ще подкрепи предлагания законопроект и зададе въпрос: какви количества противопехотни мини са останали за унищожаване? Заместник-министър Запрянов и бригаден генерал Григоров отговориха, че България е изпълнила задълженията си по Конвенцията за противопехотните мини. В последвалото гласуване участваха 17 народни представители. Със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по отбрана прие следното становище: предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване,

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната за използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, 954-01-79, внесен от Милен Василев Михов и група народни представители на 12 ноември 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 27 ноември 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната за използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, 954-01-79, внесен от Милен Михов и група народни представители на 12 ноември 2019 г. На заседанието присъстваха от страна на Министерството на отбраната: Митко Григоров – директор на дирекция „Логистика“, и Елена Маркова – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“; от страна на Министерството на вътрешните работи: Красимир Петров – главен експерт, сектор КОС при Главна дирекция „Национална полиция“. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Валентин Радев. В изложението си той отбеляза, че Законопроектът цели усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща дейността по унищожаването на касетъчните боеприпаси и противопехотните мини. При отпадане на необходимостта за въоръжените сили да използват останалите на съхранение за специални цели противопехотни мини ще се наложи и тяхното унищожаване. Възможно е унищожаването да се извърши извън пределите на България. В тази връзка е предвидено допълнение, по силата на което разпоредбите за касетъчните боеприпаси да се отнасят и за противопехотните мини. Предвидено е при унищожаване на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини и противопехотни мини извън пределите на страната разрешението за унищожаване да се издава от компетентните органи по националното законодателство на държавата – страна по Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за противопехотните мини. настоящия закон единствено е регламентирана възможността транспортирането на касетъчните боеприпаси и противопехотните мини с цел унищожаване да се извършва от лицата, които са получили разрешение за унищожаване. С настоящия законопроект се отчита, че унищожаването и транспортирането са две различни дейности, особено в случаите, когато унищожаването се извършва извън територията на страната, разрешението за транспортиране да се издава на физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, на които е възложено с договор транспортирането на територията на Република България. Министерството на отбраната изрази становище за подкрепа на Законопроекта. Становището на МВР е, че Главна дирекция „Национална полиция“ не е в състояние да предвижда риска и предложението да бъде определена в Законопроекта като компетентен орган за издаването на разрешения е необосновано. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с единодушие, с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната за използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, № 954-01-79, внесен от Милен Василев Михов и група народни представители на 12 ноември 2019 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Димитров. Откривам разискванията, колеги.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин заместник-министър Запрянов! Нашата парламентарна група „БСП за България“ ще подкрепи внесените промени в Законопроекта за унищожаване на касетъчните боеприпаси и също така към него и на противопехотните мини. Вие всички знаете, че България се присъедини към ратифицирането на Отавската конвенция.

така или иначе по чл. 3, ал. 1 има оставен процент от противопехотни мини, които в момента се съхраняват в складовете на Министерството на обраната. Те най-вече са за обучение във военноучебните заведения, също така за ползването им от наши фирми и институти за създаването на минотърсачни и ликвидиращи устройства,

специална нужда от обучението по тези мини, но така или иначе в света съществуват много противопехотни минни полета, които все още не са разминирани. Става въпрос и в Африка, става въпрос и в Западните Балкани Босна и Херцеговина, Косово, където в момента тези минни полета се пазят, има само проходи през тях, и това унищожаване ще продължи и в бъдеще. Знаете също, че и много жертви са дадени, много осакатени хора има от противопехотните мини. Именно затова ние подкрепяме включването на противопехотните мини на базата на Конвенцията за забраната за

Освен това се решава и друг въпрос – за материалите, които се получават от унищожаването на мините, и най-вече при тяхното разкомплектоване както за използването на взривните вещества, така и за опаковките и материалите, които се получават от тях. Сега се дава възможност наистина фирмите, които ще извършат унищожаването, да носят отговорност и за пълното употребяване и използване на взривните вещества и материалите, които се получават от тях. Дава се възможност това да не става в България, а да става в чужбина със страните, подписали тези конвенции, които са страна по конвенциите на базата на Договора с Агенцията за поддръжка на НАТО.

Благодаря, уважаеми господин Милев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Подлагам на първо гласуване на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, №

„§ 1. В чл. 6, ал. 2 след думите „касетъчни боеприпаси“ се добавя „или противопехотни мини“, а думите „по чл. 8, ал. 1“ се заменят с „извършващо унищожаването“.“

„Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване“. Гласуваме заглавието, което прекъснах господин Тошев да прочете.

27а. (1) Касетъчните боеприпаси и противопехотните мини се унищожават от физически и юридически лица, извън територията на Република България, въз основа на разрешение за унищожаване или аналогичен документ, издадено от компетентните органи по националното законодателство на държава – страна по Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за противопехотните мини, където ще се извърши унищожаването. В тези случаи разрешение за унищожаване по чл. 8, ал. 1 не се издава. (2) В случаите по ал. 1 транспортирането на територията на Република България с цел унищожаване на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини извън нея се издава на лицата по ал. 1 или на физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, на които лицата по ал. 1 са възложили договор транспортирането. Разрешението за транспортиране се издава от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ или упълномощено от него длъжностно лице. (3) За получаване на разрешение за транспортиране лицата по ал. 2 подават до директора на ГДНП заявление, като освен документите по чл. 19, т. 2 и 3 прилагат: 1. разрешение за унищожаване или аналогичен документ, издадено от компетентните органи по националното законодателство на държава – страна по Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за противопехотните мини, където ще се извърши унищожаването; 2. копие от договор с физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец на територията на държава членка, за транспортирането на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини на територията на Република България с цел унищожаване, когато лицето, извършващо унищожаването, не извършва лично транспортирането. Заключителна разпоредба § 3. Законът влиза в сила от деня на

„в случаите по ал. 1“ думата „транспортирането“ да се замени с „разрешението за транспортиране“. Гласуваме така направените редакционни поправки.